Моля народните представители да заемат местата си, заседанието продължава. предложение от Юлиана Колева и група народни представители – в чл. 78 думите „преобразуваното имущество” се заменят с „паричната му равностойност”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 78, който става чл. 70: „Чл. 70. В случаите, когато незаконно придобитото имущество е било частично или изцяло преобразувано в друго имущество, на отнемане подлежи преобразуваното имущество.”

„Чл. 71. Незаконно придобито имущество се отнема и от наследници или заветници до размера на полученото от тях.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Поставям на гласуване предложението на народния представител Димитър Чукарски и група народни представители, което не се подкрепя от комисията. Гласували

Поставям на гласуване чл. 71 в номерацията и редакцията по доклада на комисията. Гласували

по т. 2: „2. В чл. 81, ал. 2 „една втора” се заменя с „една трета”.” Предложение на народни представители Димо Гяуров и Мартин Димитров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Юлиана Колева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2. Предложение на народния представител Димитър Чукарски и група народни представители – в чл. 81 се създава нова ал. 3 със следното съдържание: „Чл. 81, ал. 3. Правата на държавата по този закон се прекратяват и с изтичането на давностния срок или последвала амнистия за престъплението по чл. 22, ал. 1, на основание на което е започнала проверката.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 81, който става чл. 73: „Чл. 73. (1) Правата на държавата по този закон се погасяват с изтичането на 15-годишна давност. (2) Давността започва да тече от датата на придобиване на имуществото.”

Има и формална причина. Смятам, че на първо четене никой не е обсъждал по-висока давност от 10-годишната. Тоест, не е имало такова обсъждане на текст за толкова дълга давност. Имаше едно общо съгласие, изразявано кога категорично, кога – не, че около 10 години би могло да бъде давността.

Сега изведнъж се появява една по-дълга давност, което е извън правилата, че всеки текст имаме задължение да го обсъдим на два пъти. Тази идея не е обсъждана. Всъщност най-правилна е идеята на господин Чукарски – давността да е такава, каквато е давността по Наказателния кодекс за текста, по който има повдигнато обвинение. Само че Вие променихте закона и в тази част – вкарахте други основания извън наказателното право, и няма как това да го съчетаем с административния акт, още по-малко с доноса, защото за доноса давност няма. Там – всеки ден!

Тук вече процедурата може да се отвори – и за леки престъпления. Няма да връщам дебата обратно – ние ще се върнем, има много престъпления, които са в онзи списък, който има престъпления, които се наказват с 2 години, 3 години. Там давността е от 5 или 10 години. Затова правя това процедурно предложение за промяна. Даже считам, че ние нямаме правно основание по нашия правилник да приемаме 15 години изобщо.

Заповядайте, господин Василев – първа реплика. Благодаря, госпожо председател. Господин Бисеров, ако нещо не съм разбрал, моля предварително за извинение. Ако в текста по комисия

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Аз се присъединявам към искането и предложението срокът, в който се погасяват правата на държавата по този закон, да бъде коригиран на 10 години, както е по вносител. Ще Ви дам съвсем накратко една хипотеза. Знаете, че давностният срок за добросъвестно владение е 10 години. След това добросъвестното лице, което е владяло дадено имущество, даден имот, става негов собственик. Вие връщате Вие връщате 15 години проверка. Имущество, придобито преди 15 години, 10 години от придобиването назад е добросъвестно владяно. Това означава, че ще отнемете това имущество от лицето, което добросъвестно го е владяло тези 10 години.

Реплики? Няма. Други народни представители? Няма желаещи за изказвания. Разискванията са закрити. Преминаваме към режим на гласуване. Първо ще поставя на гласуване предложенията, направени между първо и второ четене на законопроекта. След това е предложението на господин Бисеров, което бе направено тук, в залата.

Предложението на народните представители Димо Гяуров и Мартин Димитров по принцип е подкрепено от комисията. Предложението на госпожа Колева и група народни представители е оттеглено. Остана да гласуваме предложението на народния представител Димитър Чукарски и група народни представители. Комисията не подкрепя това предложение. Гласуваме.

Предложението на господин Бисеров е в чл. 73, ал. 5 в номерацията и редакцията на комисията „15-годишна давност” да бъде заменено с „10-годишна давност”. Гласуваме предложението на господин Бисеров.

гласуване чл. 91 в редакцията по доклада на комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 82, който става чл. 74: „Чл. 74.(1) Комисията предявява иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество пред окръжния съд, в района на който е постоянният адрес на проверяваното лице, в срок до три месеца от налагане на обезпечителните мерки. мерки. (2) Когато в имуществото е включен и недвижим имот, искът се предявява в окръжния съд по местонахождението на имота, а в случаите, когато в имуществото са включени повече от един недвижим имот – по местонахождението на имота с най-висока данъчна оценка. оценка. (3) Исковата молба и влязлото в сила съдебно решение подлежат на вписване в имотния регистър на Агенцията по вписванията. (4) Съдът отменя служебно или по искане на заинтересованите лица наложените върху имуществото обезпечителни мерки, ако комисията не представи доказателства, че е предявила иска в законния срок.” Оттегля се предложението на госпожа Колева и група народни представители в частта, неподкрепена от комисията. Предложението на господин Бисеров е подкрепено от комисията. Други народни представители за изказване няма.

Алинея 2 се изменя така: „(2) В производството по ал. 1 комисията може да предяви и други искове при спазване на правилата за обективно и субективно съединяване на искове по Гражданския процесуален кодекс.” 2. Алинея 3 да отпадне. 3. Алинея 4 става ал. 3. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 83, който става чл. 75: „Чл. 75.(1) Срещу проверяваното лице и лицата по чл. 64, 65, 66, 67 и 71 се предявява осъдителен иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. (2) Комисията предявява искове срещу трети лица за установяване на обстоятелството, че имуществото е незаконно придобито и за обявяване недействителността на правни сделки. (3) Искът по ал. 1 може да се съедини с искове по чл. 134 и 135 от Закона за задълженията и договорите, както и с други искове, когато има интерес от това. (4) При подаването на исковата молба комисията не внася държавна такса.”

От гледна точка на това, че комисията е предложила по-различна редакция в сравнение с вносителя на този текст, аз поддържам предложението по т. 2 – отпадането на ал. 3, а в останалите части не го поддържам. Мотивите ми са, че в хода на гражданския процес не могат да бъдат съединявани едновременно за общо разглеждане установителни, осъдителни и конститутивни искове и затова с отпадането на ал. 3 този чисто процесуален проблем би се решил.

Моля и това да бъде гласувано в залата. Действително така предложеният вариант на ал. 3 може да създаде хаос в гражданското съдопроизводство. Затова и предложението на госпожа Колева и колегите е правилно.

гласуване. Точка 1 от предложението на госпожа Колева и група народни представители е оттеглена. Точка 2 е подкрепена в зала от госпожа Колева. Поставям на гласуване предложението на госпожа Колева и група народни представители за отпадане на ал. 3.

предложението, което е резонно, след отпадането на ал. 3, ал. 4 да бъде преномерирана в ал. 3. Гласуваме това предложение.

и преномерираната ал. 4 в ал. 3. Гласуваме.

чл. 84 има предложение от народния представител Юлиана Колева и група народни представители: „В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал.

Окръжният съд образува дело и публикува в „Държавен вестник” обявление, съдържащо: номера на делото; данни за постъпилото искане; опис на имуществото, указания за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, както и датата, за която се насрочва първото заседание, която не може да е по-рано от три месеца от публикуването на обявлението.

И господин Чукарски го оттегли. В другите части предложенията са подкрепени. Изказвания няма. Гласуваме чл. 76 в редакцията му по доклада на комисията.

Уважаеми колеги, тук пак опираме до правата на пострадалия. Не се изказах на предишния текст, но там записът, който е добавила комисията, е в правилна посока, че се дават указания за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции. Нека да направим това работещо. За да го направим работещо, аз няма да предлагам тези лица да могат да правят оглед на имуществото, защото би трябвало да могат да го направят, за да предявят претенцията, за да разпознаят свое имущество. Но практиката би могла да ни даде решение на този

–„трети лица, които заявяват самостоятелни права върху отделни обекти от имуществото, могат да предявят искове в образуваното производство.” Така съвсем ясно им се указва, че в този срок, който е обявен в „Държавен вестник”, да предявят искове и да защитят собствеността си. Защото, ако не го направят, следва осъдителното решение, вещта става държавна, конфискува се и няма никакъв начин човекът да защити правата си. Не само че не може да си вземе вещта.

записа в предишния член. Да се получи някакъв механизъм за защита на правата на пострадалите. няма. Други народни представители? Няма. Преминаваме към гласуване. Преди да предложа да гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на чл. 85 по вносител, поставям на гласуване предложението на господин Бисеров чл. 85, ал. 1 в малко по-различна редакция, а именно: „В срока по чл. 76, ал. 1 трети лица, които заявяват самостоятелни права върху отделни обекти от имуществото, могат да предявят искове в образуваното производство”. Гласуваме предложението на господин Бисеров.

на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на чл. 87 по вносител.

Фидосова, говорите и не ме чувате какво съм предложила! Има стенограма! Предложила съм да гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на чл. 85, която е възпроизвела предложението на народния представител господин Тодор Великов и група народни представители.

накрая се добавя „или са изтекли сроковете за съхранение по чл. 38, ал. 1 от ДОПК”. Комисията не подкрепя предложението. Предложения от народния представител Юлиана Колева и група народни представители: В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:

3. В ал. 8 след думата „страната” се поставя запетая и се добавя „или са изтекли сроковете за съхранение по чл. 38, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Димитър Чукарски и група народни представители: В чл. 86, ал. 5, т. 5 да отпадне текстът: „или са могли да предполагат”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 86, който става чл. 77: „Чл. 77. (1) Съдът заседава по делото в открито заседание. (2) Комисията се представлява от председателя или от упълномощен от него служител с юридическа правоспособност. (3) В производството се представят всички доказателства, допустими по Гражданския процесуален кодекс. (4) В производството пред съда комисията представя доказателства за: 1. вида и стойността на придобитото през проверявания период имущество; 2. обстоятелствата по чл. 22, 23 и 24; 3. наличието на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице; 4. обстоятелствата, че третите лица са знаели или са могли да предполагат, че имуществото е незаконно придобито; 5. други обстоятелства, които имат значение за изясняване произхода на имуществото и начина на придобиването му; 6. наличието на тежести и обезпечения върху имуществото, освен наложените по този закон.

пази счетоводни документи за определен срок. Затова смятам, че тази добавка, която съм предложил: „или са изтекли сроковете за съхранение по чл. 38, ал. 1 от

Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Закривам дискусията.

да се добави текстът „или са изтекли сроковете за съхранение по чл. 38, ал. 1 от ДОПК”. Комисията не подкрепя предложението.

Поставям на гласуване предложението на народния представител Димитър Чукарски и група народни представители – да отпадне текстът „или са могли да предполагат”. Това е текст в ал. 5 на чл. 86 по вносител. Сега е т. 4 от ал. 4 в редакцията на комисията. Предложението е да отпадне текстът: „или са могли да предполагат”. Комисията не подкрепя предложението.

чл. 87 се създава ново изречение: „Ако подлежащото на отнемане имущество е ценни книжа или дялове в търговски дружества, съдът отнема тяхната равностойност.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Димитър Чукарски и група народни представители – в чл. 87 съществуващият текст става ал. 1 и се създава нова ал. 2 със следното съдържание: съдържание: „(2) Съдът също извършва проверка за хода на наказателното производство по чл. 22, ал. 1, което се явява основание за започване на проверката.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Ивайло Тошев и група народни представители. Оттегля се предложението от името на господин Тончев, госпожо председател. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 87 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Пристъпваме към гласуване. Тъй като първо по нашия правилник се подлага на гласуване предложението за отхвърляне на даден текст, поставям на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на чл. 87 по вносител. Гласували

Предложението е прието. При този резултат от гласуването няма как да бъдат поставени на гласуване предложенията на народни представители, които комисията не е подкрепила, тъй като там се правят

Няма. Гласуваме чл. 88 по вносител в новата му номерация на чл. 78. Гласували 112

Предложение от народния представител Димитър Чукарски и група народни представители – в чл. 89 след края на текста точката се заличава и се добавя следният текст: „и наказателното производство за престъпления по чл. 22, ал. 1 е приключило с влязло в сила осъдително решение”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 89 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Първо, поставям на гласуване предложението за отхвърляне на чл. 89 по вносител, а това е предложението на комисията. а това е предложението на комисията.

Предложение от народния представител Юлиана Колева и група народни представители – в чл. 90, ал. 1 числото „80” се заменя с „60”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 90, който става чл. 79: чл. 79: „Чл. 79. (1) В производството по този закон страните могат да сключат спогодба, с която да се отнеме не по-малко от 80 на сто от имуществото или паричната му равностойност. (2) Спогодбата се одобрява от съда, ако не противоречи на закона и на добрите нрави. нрави. (3) Спогодбата има последиците на влязло в сила решение от деня на одобряването й и не подлежи на разваляне. (4) Държавната такса за производството се определя върху сумата, за която е постигната спогодбата, и се поема от страните поравно. (5) Разноските за производството остават в тежест на страните, както са направени.” Госпожо председател, ако може изказване. Колеги, тук процентът от стойността по отношение на спогодбата е напълно субективно определен. От една страна, когато е по-висок – 80%, това означава, че има по-голяма санкция по отношение на лицето, на което се отнема имуществото. От друга страна, когато процентът е по-малък, той пък стимулира евентуално лица, които са в производството по този закон, да сключат такава спогодба с комисията. Дори да приемем предложението на госпожа Колева, за мен лично и според колегите не е нещо от толкова съществено значение. И едното, и другото предложение имат своите плюсове и минуси, така че предоставям на колегите да вземат решение. госпожи и господа народни представители! Аз приемам въвеждането на института на спогодбата по тези производства, защото при сегашния закон тези производства ще започват сравнително лесно, но трябва да се предполага, че те, както и досега, ще завършват сравнително трудно, тъй като пред съда трябва да бъдат представени вече не твърдения, а доказателства, особено когато се изисква това да не бъде доказвано с вероятност, а да бъде установявано по безспорен начин.

Не, аз предлагам 75, тъй като това са три четвърти и все пак би имало стимулиращ ефект. Защото 80% – това са четири пети, а е казано „не по-малко”. Какво, те ще се договорят, че няма да му вземат всичко, а ще му вземат 90%? Според мен, без да се създава прекалена либерализация, въвеждането за изискването от не по-малко от 75% е по-добре, за да може това това в някои случаи да стимулира потърпевшия да търси такава спогодба. Това може да се окаже по-ефективно, тъй като по-добре е да се отнеме три четвърти от незаконното имущество, отколкото

в чл. 79, ал. 1 вместо „80” да бъде записано „75”. Става въпрос за проценти. Гласуваме предложението на господин Стоилов.

Гласуваме чл. 79 по доклада на комисията с приетото от нас решение – процентите да бъдат не по-малко от 75. Гласували

по реда на чл. 82, ал. 4, така също и при оттегляне или отказ от иска или при неговото отхвърляне.” Предложение на Юлиана Колева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на Димитър Чукарски и група народни представители: 1. В чл. 93, ал. 2 след края на текста точката се заменя със запетая и се добавя следният текст: „както и на лицето, собственик на имуществото, върху което е наложено обезпечението”. чл. 93, ал. 4 след края на текста точката се заменя със запетая и се добавя следният текст: „доколкото са извършени със съгласието на собственика на имуществото или са получени плодове от управлението на имуществото. В останалите случаи разходите са за сметка на комисията.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на Ивайло Тошев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 93, който става чл. 82: „Чл. 82. (1) Освен задълженията по чл. 469-471 от Гражданския процесуален кодекс лицето по чл. 81 има и задължението да уведоми комисията: 1. за всички повреди върху имуществото; 2. за всички производства, засягащи имуществото; 3. за всички действия, свързани с прехвърляне или възникване на права на трети лица върху имуществото, като представи копия от документите, установяващи прехвърлянето или учредяването на правата; 4. за всички действия, свързани с промяна в идентификацията на имота; 5. при опасност от унищожаване или повреждане на имуществото. (2) Лицето по чл. 81 е длъжно да осигурява достъп на органите по чл. 13, ал. 1 за проверка на състоянието на имуществото. (3) Комисията може да поиска от съдебния изпълнител да предаде за пазене на друго лице обезпеченото имущество, ако проверяваното лице или лицето, което държи имуществото към момента на налагане на обезпечението, не изпълнява задълженията си. (4) Разходите, свързани със съхранението и поддържането на обезпеченото имущество, се заплащат от комисията.”

Следващото предложение, което комисията не подкрепя, е на народните представители Димитър Чукарски и група народни представители. Моля, гласувайте предложението на тази група народни представители, неподкрепено от комисията.

Няма. Поставям на гласуване чл. 70 в редакцията му по доклада на комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 95, който става чл. 84: „Чл. 84 (1) По изключение комисията може да поиска от съда разрешение за продажба на движими вещи които: 1. могат да се обезценят значително през периода на пазене или запазването им е свързано с големи разходи; 2. подлежат на бърза развала. (2) Движимите вещи по ал. 1 се продават от съдебния изпълнител на явен търг, който се провежда в 7-дневен срок от постъпване на искането, или се оставят за продажба от търговец в магазин, на стоково тържище или борса, посочени от комисията. Собственикът може да участва на общо основание в търга. (3) Предаването на вещта се удостоверява с протокол, подписан от съдебния изпълнител или от търговеца. За извършената продажба търговецът получава комисионна. (4) При липса на документи за извършен санитарен контрол, както и при липса на данни за произход, състав и срок на годност продажбата се извършва след разрешение от Българската агенция по безопасност на храните и органите на регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването. (5) Животни Животни от националния генофонд, сортови семена и посадъчен материал с гарантиран произход се продават от съдебния изпълнител с разрешение на министъра на земеделието и храните

текстът на т. 1 от чл. 84 по редакцията на комисията. Тук става въпрос за вещите, които все още не са отнети

Господин Велчев, моля за внимание в залата. Продължаваме работата. Госпожо Колева, заповядайте. Става въпрос за движими вещи, които са отнети от владението на проверяваното лице и се намират под контрола и под управлението на съответния орган – било то специален пазач, било съдебен изпълнител, или някакъв друг орган. Тогава, когато тези вещи все още не са отнети и са собственост на проверяваното лице, и нямаме гаранцията, че тези вещи ще бъдат отнети, защото съдебният процес не е приключил, според мен трябва по-рестриктивно да се разрешава тяхната продажба. Именно от тази гледна точка сме предложили с колегите двете условия да бъдат едновременно налице – тоест запазването на вещите да е свързано с големи разходи и в същото време тяхното обезценяване да бъде значително през периода на пазене. Тоест да има връзка между това, от една страна, разходите да са високи, от друга страна – обезценяването да се случва по-бързо от обичайното или пък в по-голяма степен от обичайното. при наличието на двете предпоставки едновременно да може съдът да разрешава тази продажба. Според мен по този начин рискът от грешка при продажбата на това чуждо все още имущество е значително по-малък. Има ли реплики, колеги, към госпожа Колева? Не виждам.

подлагам на гласуване предложението на госпожа Колева, което не се подкрепя от комисията и което

прието. Подлагам на гласуване чл. 95, който става чл. 84 по редакцията на комисията, заедно с приетото предложение на госпожа

Благодаря

Не виждам. В такъв случай закривам дебата и обявявам режим на гласуване по чл. 96, който става чл. 85 по редакцията на комисията, прочетен от господин Ципов. Гласували

Комисията осигурява на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество и на НАП свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща регистъра по ал. 1.” Следващите две алинеи се преномерират. предложение на Юлиана Колева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2. Точка 4 става т. 5 и в нея думата „други” се заличава. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция

имуществото, върху което е наложено обезпечение; 3. данни за собственика и за лицето, което държи имуществото към момента на налагане на обезпечението, както и за пазача на съответното имущество; 4. други други данни, които са необходими за индивидуализация на имуществото, върху което е наложено обезпечение. (2) Образецът на регистъра се утвърждава със заповед на председателя на комисията. (3) Разпореждането с имотите или обременяването им с тежести, или поемането на каквито и да е задължения от страна на проверяваното лице, които биха довели до затруднения за удовлетворяването на правата по съдебното решение за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, няма действия по отношение на държавата. (4) Комисията издава удостоверения за наличието на обезпечителни мерки, наложени по този закон, в 7-дневен срок

В такъв случай преминаваме към гласуване на целия текст на чл. 97, който става чл. 86 по редакцията на комисията, който беше прочетен от господин Ципов преди малко. Гласували

Раздел І. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І. По чл. 92 комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 92, който става чл. 81. Има ли изказвания? Не виждам. В такъв случай подлагам на гласуване заглавието на раздела,

Предложението е прието. за влезлите в сила съдебни решения за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. (2) Комисията незабавно предоставя влезлите в сила съдебни решения за вписване в съответните съответните служби по вписванията – за недвижимите имоти, а за моторните превозни средства – на съответните структурни звена на Министерството на вътрешните работи. (3) Влезлите в сила съдебни решения за отнемане, издадените въз основа на тях изпълнителни листове и всички други документи, необходими за изпълнение на решението за отнемане, се изпращат от комисията на съвета в 3-дневен срок от комплектуването на преписката. (4) За заседанията на съвета комисията изготвя отделен доклад по всеки конкретен случай.” Желаещи за изказвания има ли? Не виждам. Подлагам на гласуване чл. 99, който става чл. 88 по редакцията на комисията.

Член 100 – предложение на Христо Бисеров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 100, който става чл. 89: 89. (1) Съветът предлага на Министерския съвет да предостави за управление на бюджетни организации и общини за изпълнение на техните функции отнетото по реда на този закон имущество или да възложи продажбата му. (2) Съветът Съветът заседава най-малко веднъж на два месеца и приема решения с обикновено мнозинство. (3) На заседанията на съвета могат да бъдат канени представители на Националното сдружение на общините в Република на организации с идеална цел, браншови и професионални организации. (4) Съветът утвърждава правила за организацията на дейността си.” Изказвания? Няма. Няма направени предложения. Предложението на господин Бисеров е подкрепено от комисията. Гласуваме чл. 89 в редакцията по доклада на комисията.

Член 101 – предложение от Христо Бисеров. Комисията подкрепя по принцип предложението по точки от 1 до 3 и не го подкрепя по т. 4.

и се разпределят от Министерския съвет за обезщетяване на пострадалите и претърпелите вреди от престъпления, с пълния обем на претърпените вреди, без оглед на конкретния извършител, конкретното престъпление и неговата степен на доказаност.

Имуществото, за което е взето решение за продажба, се продава от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (2) Съветът изпраща на Националната агенция за приходите решението по ал. 1 за изпълнение в 7-дневен срок от приемането му, заедно с комплектуваната преписка по чл. 88, ал. 3. (3) Ако след изчерпване на способите за продажба по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс имуществото не бъде продадено, Националната агенция за приходите уведомява писмено съвета, като връща преписката за вземане на последващо решение за управление и разпореждане с имуществото. (4) В случаите, когато имущество е предоставено за управление, съответната бюджетна организация или община възстановява на Националната агенция за приходите разходите, свързани с управлението, съхранението и организирането на продажбата на това имущество.” Госпожо председател, колеги! За четвърти пореден път се опитвам да поставя въпроса за съдбата на пострадалите лица, по-скоро за съдбата на техните права. Отказахте да заложим принципен текст в началото, след това отказахте да сложим текстове, които да обезпечават

и да не бъдат ощетявани, за да не страдат за втори път пострадалите. Сега Ви предлагам, като няма всичките тези механизми, да има механизъм да бъдат обезщетявани. Ясно е, че не могат да си вземат вещта обратно, защото държавата им е взела тази вещ. Да не говорим, че тази вещ може да бъде и недвижимо имущество. може, защото една сделка, която е била нищожна, ако това лице не е могло да си защити правата,

като естествено и нормално е предимство да имат пряко пострадалите лица от престъпление. Тук можем да говорим за щети, свързани с телесни повреди, въобще всички възможни обезщетения, и то в едни рамки, които Министерският съвет прецени. Нали искаме да възстановим чувството за справедливост? Чувството за справедливост най-тежко е нарушено от лицата, които са пострадали пряко от такъв вид престъпна дейност. Затова Ви моля да подкрепите по т. 4 моето предложение. Благодаря Ви. Няма. Други народни представители? Няма желаещи да участват в дискусията. Същата е прекратена и преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на господин Бисеров в частта, в която не се подкрепя от комисията. Гласуваме предложението на господин Бисеров по т. 4 – това е частта, в която комисията не го подкрепя.

Сега следва да гласуваме чл. 90 в редакцията му по доклада на комисията. Гласуваме чл. 90.

народните представители Димо Гяуров и Мартин Димитров. „В чл. 110 думите: „при условията и по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди” да се заменят със следния текст: „в лицето на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество по общия исков ред”.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Юлиана Колева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 110, който става чл. 91: „Чл. 91. Всяко лице, претърпяло вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите и на длъжностните лица по този закон, извършени при или по повод изпълнение на правомощията или службата им, може да предяви иск за обезщетение срещу държавата при условията и по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.” Коректно ме информират от Секретариата, че става дума за техническа грешка – от чл. 101, по вносител,

Това, което пояснява господин Ципов, че законопроектът е внесен с тази номерация на текстовете и тъй като във всички случаи от Финални текстове ще има преномериране

процедура по обсъждане чл. 110 по вносител – от 101 са отишли на 110, по вносител. Изказвания? Няма. Поставям на гласуване предложението на народните представители Димо Гяуров и Мартин Димитров, което комисията не подкрепя. Гласуваме предложението на колегите народни представители.

обменя информация за целите на този закон с компетентните органи на други държави и с международни организации въз основа на международни актове и международни договори, които са в сила за

включително за неумишлена грешка, в края на краищата минималната работна заплата е 290 лв. Става въпрос за длъжностни лица. Ако са извършили тежко нарушение, което е престъпление, текстът си е ясен. За най-малката грешка едно длъжностно лице може да получи 1000 лв. глоба. Просто такава жестокост не е нормална. Предлагам глобата да бъде от 300 до 3000 лв. Съгласете се, че 3000 лв. за едно длъжностно лице си е една много сериозна санкция. Това, първо. Второ, не разбирам защо, когато се определя глобата на физическото, на длъжностното лице, разликата между долната и горната граница е едно към а когато се говори за юридическите лица, изведнъж става едно към десет? Съотношението би трябвало да се повтаря. Ако запазим този подход мисля, че долната граница от 2000 лв. за юридически лица наистина е достатъчно ниска, но горната трябва да бъде 10 000 лв., тоест пет пъти по-голяма, както е при физическите лица. Затова Ви предлагам по ал. 1

Поставям на гласуване предложението на господин Бисеров – в ал. 1 размерът на глобата да бъде за виновни длъжностни лица с долен праг 300 до 3000 лв.

Второто предложение на господин Бисеров е в ал. 2 размерът на санкцията да бъде от 2000 до 10 000 лв. Подлагам на гласуване предложението на господин Бисеров.

чл. 113 има предложение на Димо Гяуров и Мартин Димитров – в края на чл. 113 се добавят думите: „по реда на АПК”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 113, който става чл. 94: чл. 94: „Чл.94.(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от председателя на комисията длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от председателя на комисията. (2) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма. Поставям на гласуване предложението на народни представители Димо Гяуров и Мартин Димитров, което не се подкрепя от комисията.

„Допълнителни разпоредби”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението на закона да се измени така: „Допълнителна разпоредба”. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме предложението на комисията за текста на „Допълнителна разпоредба”.

го подкрепя по т. 5 и 6: „1. В т. 3 думите „лицето, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство”

думите „по трудово и служебно правоотношение” се заменят с „в резултат на положен труд”. 3. В т. 8 думите „контролираните от проверяваното лице” се заличават и накрая след думите „проверяваното лице” се добавя „и третите лица, засегнати от наложените обезпечителни мерки”.

която би била платена при същите условия за подобна недвижима вещ или право; б) пазарната цена на конкретното движимо имущество, без начислените данъци и такси, която би била платена при сходни условия за подобно имущество при сделки между несвързани лица.” представител Тодор Великов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението по буква „а” и не го подкрепя по буква „б”: „б) точка 11 да отпадне.” Предложение на Димитър Чукарски и група народни представители: В § 1 от Допълнителните разпоредби т. 2, буква „а” се редактира, както следва: „физическо лице пряко притежава повече от 50 на сто от юридическо лице и пряко го контролира;”

и който не може да надвишава законоустановените срокове за съхранение на счетоводни документи или счетоводни регистри.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. По смисъла на този закон: 1. „Имущество” е пари, активи от всякакъв вид – материални или нематериални, движими или недвижими вещи или ограничени вещни права. 2. „Контролиране на юридическо лице” е налице, когато: а) физическо лице пряко или непряко притежава повече от 50 на сто от дяловете или от капитала на юридическото лице и пряко или непряко го контролира; б) физическо лице е контролиращо по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби на Търговския закон; в) в полза на физическо лице се управлява или разпределя 50 на сто или повече от имуществото на сто или повече от имуществото на юридическо лице с нестопанска цел; г) в полза на група от физически лица е създадено или действа юридическо лице с нестопанска цел. цел. 3. „Членове на семейството” са съпруг, лицето, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство, и ненавършилите пълнолетие деца. 4. „Доходи” са: възнаграждение, получено от лице по трудово и по служебно правоотношение, доходи от извършени услуги с личен труд, доходи от упражняване на свободни професии, чистият доход от предприемаческа дейност, дивиденти и лихви, други доходи от движима и недвижима собственост, доходи от селскостопанска дейност и търговия на дребно, други доходи от лотарийни и спортни залагания, лихви, лицензионни и комисионни възнаграждения, приходи от продажба на имущество, от застраховка, от съдебни дела, отпуснати банкови кредити и заеми от физически лица, както и всякакви други доходи, приходи и източници на финансиране. 5. „Нетни доходи” са доходи, приходи или източници на финансиране, намалени с размера на извършените обичайни и извънредни разходи от проверяваното лице и членовете на семейството му. 6. „Обичайни разходи” са разходите за издръжка на лицето и на членовете на семейството му съобразно данните на Националния статистически институт. 7. „Значително несъответствие” е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 250 000 лв. за целия проверяван период. 8. „Преобразуване на имуществото” е налице, когато срещу имуществено право се придобива друго имуществено право – изцяло или отчасти, без съответната част да е незначителна. 9. „Свързани лица” са съпруг или лице, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство; бивш съпруг, бракът с когото е прекратен до 5 години преди началото на проверката на комисията; роднини по права линия без ограничение в степените;

Госпожа Колева оттегля предложението си в неприетата част. Госпожо председател, госпожо министър, госпожи и господа народни представители! Този текст юридически е много важен, защото в него се съдържат редица легални определения. Аз имам въпроси към него и нека в хода на дискусията да им бъде отговорено, имам и предложения. Проследявайки направените от народните представители предложения и текста на вносителя, не намирам отговор на въпроса защо са отпаднали т. 8 и 9 по вносител. Става дума за определението „ответник по обезпечението” и за пазарната стойност, която определя цената на вещта. Според мен тези категории са необходими и предполагам, че става дума за пропуск на комисията, тъй като поне не се вижда предложение за тяхното отпадане. В т. 9 на вносителя предлагам доизясняване на нейното съдържание и запазването й в окончателната редакция със следното редакционно допълнение накрая на текста. Там, където той завършва: „за подобен недвижим имот или движима вещ”, да се добавят думите „към началото на проверката на комисията”. Защото думите „при същите условия” за мен почти нищо не говорят, а е много важно пазарната цена да бъде определена към определен момент, тъй като пазарната цена е варираща не само от качествата на вещта, но и в зависимост от времето, когато тя се оценява или се извършват правни действия с нея. Във всички случаи този момент трябва да бъде моментът на започване на проверката, тъй като последващите обстоятелства не би трябвало да влияят върху определянето на тази пазарна стойност. Предложенията ми са точки 8 и 9 да се запазят в редакцията на комисията, независимо под каква номерация. И последно, в т. 9, където се определят свързаните лица предлагам там, където става дума за бивш съпруг, бракът с когото е прекратен, да отпадне изразът „до пет години преди” и да се замени с думата „след” – след началото на проверката на комисията. Не виждам основание защо трябва да бъдат връщани тези събития. Разбираемо е, че ако бракът е прекратен след започване на проверката именно стремежът да бъде запазено определено имущество, може да е продиктувал прекратяването на този брак. Другият ми аргумент е, че ние не трябва да поставяме в различно положение лицата, които са във фактическо съжителство спрямо съпрузите, защото в някои случаи фактическото съжителство е по-дълго, отколкото редица бракове. Има лица, които може никога да не са сключвали брак, тяхното фактическо съжителство да продължава с години, но за тях не предвиждаме, че ако фактическото съжителство е прекратено до пет години, ще се ревизира и ще се включва в масата на незаконното имущество – имущество, което лицето под някаква форма е придобило, независимо на какво правно основание. Това е моето предложение към т. 9 и въпросите

Уважаеми колеги, аз искам да подкрепя становището на господин Стоилов във връзка с няколко стойности, които са налични по вносител и изведнъж при редакцията на комисията отпадат, но смятам, че те задължително трябва да съществуват в рамките на тази заключителна разпоредба. Ответник по обезпечението – по принцип нямаме легален термин в друг закон, който да замести това понятие. Този термин е изключително важен, защото той определя кръга от лицата, които имат право да обжалват мерките за обезпечение, определението на съда, с което се налага обезпечение. Така че според мен е немислимо да отпада от листата, която тук съществува по вносител и би трябвало тя да влезе в окончателната редакция на текста. Освен това аз и групата народни представители бяхме предложили т. 11 да отпадне. Става въпрос за понятието „преобразуване на имуществото”, но от гледна точка на самите ни конкретни предложения преобразуваното имущество да не бъде предмет на отнемане, а предмет на отнемане да бъде неговата равностойност. В конкретния случай, след като това предложение не беше прието, или по-скоро беше оттеглено от наша страна, аз смятам, че понятието „преобразуване на имущество” също е задължително да остане, защото иначе няма по какъв друг начин да се изясни кое имущество се счита за преобразувано по смисъла на този закон. Според мен за нуждите на този закон е коректно да съществува и понятието „пазарна цена”. че то е многократно използвано в този закон. В различни наши закони имаме различни понятия за пазарна цена

които ползват това понятие все с различно съдържание. И аз тогава питам за нуждите на този закон с какво съдържание ще бъде наситено това понятие при положение, че е отпаднало от листата в Допълнителните разпоредби.

Няма реплики. Други изказвания? Не виждам заявки. Преминаваме към гласуване. Първо Първо ще поставя на гласуване направените предложения от господин Янаки Стоилов, които са в окончателния текст на комисията да попаднат

контролираните от проверяваното лице, юридически лица, трети лица, придобили имущество на проверяваното лице. 9. „Пазарна стойност” е цената на вещта, имота или вещното право, без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или движима вещ” с допълнение от негова страна: „към началото на проверката на комисията”. подкрепя това предложение на господин Янаки Стоилов към текста на комисията да се добавят тези два текста, които е имало като първоначален вариант, а след това ще видим точното им място, моля да гласува и да изрази своето отношение. Гласуваме а предложението на господин Миков

Госпожо председател, госпожо министър, госпожи и господа народни представители! Аз поставих въпроси. Никой тук не стана да даде смислен отговор на въпроса и сметнах, че Вашето мълчание отразява съгласието Ви да се възстановят тези текстове. Защото тези термини се употребяват в закона. Как смятате да осигурите неговото обективно прилагане, без да се дадат тези законови определения? И не мога да разбера наистина на какво се дължи – дали това е някаква вече неспособност да се комуникира, дали е безразличие, или е някакво самоцелно упорство? Тъй като аз не намирам никакви аргументи, за да не подкрепите предложението, което е направил вносителят. Самият вносител сигурно също в крайна сметка е безразличен към закона. Той се интересува вероятно от завършване на мероприятието по закона. Но, ако искаме този закон, освен на хартия, да има някакво действие, водете тук диалога, поне когато се вижда, че в него се задават въпроси, които не са просто стремеж да се създава противостояние, а да се направят текстове, които да работят, които да дават възможност и на комисията да го прилага, и на лицата, по отношение на които се прилага, да знаят как те да реагират, какви са техните права и задължения. Затова аз предлагам прегласуване и апелирам към Вас поне тези, които нямат някакви ясни аргументи, да се съобразят с чутото сега и да подкрепят текстовете, за които стана дума. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на повторно гласуване направеното предложение от господин Янаки Стоилов.

Стоилов. Гласували 91 народни представители: за 36, против 26, въздържали се 29. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване второто предложение на народния представител Янаки Стоилов, а то е в т. 9 от текста на комисията, където се третират свързаните лица, думите „до 5 години” да се заменят с думата „след”. Моля, гласувайте.

Не се приема това предложение. Сега поставям на гласуване предложението на народния представител Тодор Великов в частта, която не е подкрепена от комисията. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 94 народни представители: за 10, против 27, въздържали се 57. Не е прието предложението. Гласуваме предложението на народния представител Димитър Чукарски, което не е подкрепено от комисията.

редакцията на комисията.

Гласували 94 народи представители: за 83, против 5, въздържали се 6. Предложението е прието. Господин Терзийски вдигаше ръка за процедура. Заповядайте, господин Терзийски. Уважаема госпожо председател, дами господа народни представители! Вземам думата за процедура по отрицателен вот, защото исках да Ви спестя не гласуването на предложенията в залата, които биха били направени. Аз не можах да намеря отговор на редица въпроси, които са вкарани в понятията на тази Допълнителна разпоредба. Не мога да премълча и да не взема отношение и становище по тях. тях. Аз не намерих отговор на една нова категория, която създадохме в този закон – една нова правна категория, и това е „контролирано имущество”. Тук, както говорих преди, става въпрос за контролирано юридическо лице, а контролираното имущество не можа да намери правно обяснение и категория в Допълнителната разпоредба, а ние го вкарахме в законопроекта. Контролираното имущество си остава една хипотеза на разсъждение, на допускане, на предположение. Освен това нетни доходи са доходите, приходите или източниците в размер на извършените обичайни и извънредни разходи. Ето тук има пак една хипотеза по отношение на това за допускането. Значи, приемате обичайните разходи, ама тези извънредни разходи, въз основа на каква хипотеза ги включвате? Утре ще се окаже, че извънредни разходи са били какви ли не ситуации в случаи, в които това лице би могло да бъде поставено. И ще се окаже, че то има повече разходи, отколкото приходи. Това е изключително субективно, изключително субективно твърдение и условие в тази точка. След това аз не намерих отговор от вносителите, нито от комисията, която е преработвала закона, защо се е спряла на цифрата 250 хил. лв. несъответствие. Каква е практиката? Колко трафиканти, колко наркопласьори хванахте, на които несъответствието или незаконно придобито имущество варира в рамките на тези 250 хил. лв.? Защо не е, примерно, 100 хил. лв. или 300 хил. лв., или 500 хил. лв.? Би трябвало, когато се законотворчества

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми народни представители, гласувах „против”, защото да дефинираш в Преходни и заключителни разпоредби „имущество”, значи че никога не е имало законодателство и право в България. Всички знаят какво е имущество! Но гласувах „против”, защото едновременно лицето, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство – хем да му е член на семейството по т. 3, хем да е свързано лице по т. 9, е някакъв – ама, пълен абсурд! Разбирате ли? Едновременно лицето, с което проверяваното лице живее фактически, по т. 3 му е член на семейството, а по т. 9 е свързано лице.

„Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона „Преходни и заключителни разпоредби”.

Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Вероятно това е последното ми изказване по второто четене на този законопроект. Аз нямам предложение към § 2, но във връзка с § 2 искам да мотивирам становище, което имах възможност да изразя още в началото на дискусията по този законопроект. Предлагането на отмяната на сегашния закон щеше да бъде оправдано, ако се промени подходът при приемането на новия. Това, което Вие направихте да облекчите условията за започване на производството, задоволявайки се с повдигането на обвинение, вече беше многократно коментирано. Аз няма да продължавам този рефрен за възможните злоупотреби със закона, но искам да кажа какво липсва от закона, за да бъде той едновременно достатъчно радикален в противодействието срещу незаконно придобитото имущество и в същото време да бъде достатъчно обективен при прилагането. Този закон трябваше да предвиди категориите лица, които обективно попадат в неговия обхват, ако могат да се направят обосновани предположения, че имуществото, което те притежават, е в границата от 250 хил. лв., които са с неустановен или недоказан законен произход. Той трябваше да започне с кредитните милионери и тези, които са им раздали кредитите. другата категория трябваше да бъдат лица, които са участвали в големи приватизационни сделки, в концесионни договори, в големи обществени поръчки, в големи замени на държавно с частно имущество. Да бъдат също така включени длъжностните лица по Закона за деклариране на имуществото, когато, пак казвам, не с презумпцията, че всички от тях трябва да бъдат в тази категория, а когато се установят имущества с недоказан произход. Тогава българското общество щеше да разбере, че се води истинска борба срещу незаконното имущество, защото в повечето случаи такива имущества са придобити чрез съчетаването на икономическа и политическа власт. Иначе криминалните текстове, които тук са сложени, могат до голяма степен да бъдат предмет на производствата и в класическото наказателно производство, защото там има и конфискация – за това вече се говори, защото там има и редица състави, които изискват не само резултатно престъпление като причиняване на вреда, но и самата престъпна дейност, която е осъществена. Но такъв подход изисква голяма политическа воля. Никой досега не е направил крачката, а сега ще продължава да се говори как някой трябва да погледне в съседния двор и да види с какво имущество разполага съседът. Тоест този закон ще носи част от недостатъците, които имаше бившият Закон за собствеността на гражданите в частта му за Глава трета, защото той в повечето случаи засягаше хора от средните слоеве, които в някои случаи наистина са придобили доходи, които нямат законен произход или нямат достатъчно обяснение, но той не стигаше до най-високите етажи. Аз не казвам само етажи на властта, а говоря до най-високите етажи в обществото, независимо от кой сектор са те. Само че трудно е престъпникът да се самозалови, да се самонакаже и да се саморазобличи, така че няма как такъв закон вероятно да се появи. Ако беше приет такъв подход, той щеше да бъде достатъчно обективен, достатъчно широк, наистина, както се казва, да удовлетвори в голяма степен чувството за обществена справедливост, или чувството за накърнена обществена справедливост. Правилно се включва текстът по-нататък в § 6 законът да се прилага по отношение на имущество преди влизането му в сила, но това именно можеше да стане, когато се опишат категориите лица, а не сега в една или друга териториална дирекция, едни или други лица, просто да бъдат започвани производства, без да е ясно как те ще завършат. И накрая да създаде не децентрализирана, а централизирана и специализирана администрация, която, първо, да има икономическа и финансова компетентност, защото става дума за такива деяния, независимо даже дали има състави на престъпление или не, и на второ място – която да е достатъчно независима към възможните влияния на място, към прикриването или към тенденциозното прилагане на закона. Ето това липсва. Затова искам да го кажа и на хората, които присъстваха няколко дни на балкона, включително и от европейски страни, че това, което им се обещава, най-вероятно няма да свърши работата, която те очакват, защото без такъв подход оставаме на равнището на сегашните проблеми на закона. Да, той отваря възможностите за прилагане, без да гарантира обаче ефективността и справедливостта на това прилагане. Благодаря Ви. Благодаря. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Поставям на гласуване създаването на нов § 2 в редакцията от комисията.

двумесечен срок от влизането в сила на закона Народното събрание избира, а президентът и министър-председателят назначават членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. (2) Мандатът на заварените при влизането в сила на закона членове на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, се прекратява с избирането, съответно назначаването на членовете на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. (3) Активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, се поемат от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. (4) В едномесечен срок от определянето на състава й комисията по ал. 1 приема правилника по чл. 20. (5) Трудовите правоотношения на служителите на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.”

Назначените до влизането в сила на закона органи по чл. 13, ал. 1 са длъжни в едномесечен срок от влизането му в сила да предприемат необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта по чл. 8, ал. 3, т. 1, 3 и 5.” Изказвания? Няма. Гласуваме § 3, който става § 4 в редакцията на комисията.

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5: „§ 5. Неприключилите до влизането в сила на закона проверки и производства за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, се довършват при условията и по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.”

комисията не подкрепя. Гласували 96 народни представители: за 8, против 54, въздържали се 34. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 4, който става § 5, както е по доклад.

Безсмислено е тук да се казва, след като има достатъчно текстове, които дават основание за проверки. Какво излиза? Че ако го няма този текст, комисията ще чака да минат 15 години?! Това е

Защо приемате този текст? Преди влизането му в сила, преди 15 години, преди 20 години, преди 30 години, преди 50 години! Абсолютно ненужно. Ретроактивното действие произтича от процедурите и от времето – 15 години, по което имаше достатъчно дискусии. Не мога да разбера

мярка, а Вие ми казвате – гражданска. Тогава защо му придавате по изключение ретроактивно действие? Само в наказателното право се прилага по-благоприятният закон. Защо?

Придавате му ретроактивно действие с този параграф, ама няма нужда. Смешно е. Това е само един призив, лозунг. За всичките 15 години назад от започване на проверката имат право. Това е разписано в достатъчно текстове.

Моля, гласувайте. Гласували 101 народни представители: за 12, против 71, въздържали се 18. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 5, който става § 6, както е по доклад.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Коя е причината да отпада? Нека някой от вносителите да каже. Трябва да има някакъв разумен срок. Разбирам, че сега изпадате в смешната ситуация 200-220 души, които работят в тази комисия, да бъдат уведомени от около

души. Оттеглянето е признание, че Вие разбирате, че този закон няма да започне да функционира, освен ако това не става избирателно.

а за други няма да се уведомява? Ето, тук е въпросът. Уважаеми вносители, защо сега изведнъж премахвате задължението за уведомяване? Нали беше за всички?

Вкарайте си универсалното задължение – висящите производства на вратата на комисията. Бързичко, президента, премиера, изпращайте ги и да започнат да действат. На 210 души за една година ще им се изсипят – хайде да не ги

общото задължение за уведомяване на органите на досъдебното производство? И това си остава в ръцете и преценката на органа – дали да уведоми, или не.

Няма! Не се прави така закон! Защото Ви подкрепят английският и другите посланици и казват: „Браво!” Хайде да видим сега как ще го приложите. Благодаря Ви. Така че предлагам да си остане текстът, защото това ангажира органите на досъдебното производство да уведомят не подборно, не според някаква политическа, етническа, полова или някаква друга симпатия, а универсално задължение от закона – да напишат писъмцата и да отидат горе и да започват. Благодаря Ви.

Какво стана? Вчера и онзи ден огромни заглавия в левите вестници: „Стотици хиляди български граждани ще бъдат подложени на репресии по този закон”. Сега заставате и казвате, че това не е възможно и няма как да стане. Ами хайде застанете пак пред левите вестници и кажете: „Ние сме лъжци, ние манипулираме общественото мнение”. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Василев, не съм лъжец, защото не съм лъгал премиера, че ще го уволнявам! Не съм лъгал, че ще го уволнявам! Вие го лъгахте, та чак въглен му гасиха! Уплашихте го! Но аз не Ви казвам, че сте лъжец. Вие сте един шегаджия тук, парламентарен шегаджия. Всъщност, това което пише в левите вестници е вярно.

Вие сте спокойни, защото вече няма да уволнявате премиера. Вие и Вашите фирми няма да ги закачат, така че можете да сте спокоен. И не тръгвайте повече да уволнявате премиера, за да

Излъгахте, излъгахтее, господин Миков! Нагла лъжа! Огромно лицемерие! Онзи ден, на 1 май, заставате под червените знамена с някакви социални лозунги за справедливост, а тук три дни заставате да защитавате разни издънки на партийната номенклатура на БКП, производните й мутри и олигарси. Това е лицемерие! Това е лъжа! Излъгахте народа, че масово щели да им взимат панелките из „Люлин” и „Младост”. Слушайте ме внимателно – точно хората, срещу които е насочен законът, карат „Майбах”

когото Вие подкрепяте, около който се въртолите. Те са там, снимани са, има ги по снимките. На тази, същата мутрономенклатура, знаят им имената хората от Драгалевци. Но Вие не смеете да ги споменавате. Тук си късате ризите за народна свобода. Проблемът на закона е, че той е репресивен, той е политически репресивен. Може да се използва от една административна структура, да се използва политически, защото мнозинство в него ще има мнозинството, в което сте и Вие. В това е целият проблем. А иначе, можете да говорите всякакви неща. Хората, като дойдат избори си казват и раздават всекиму според това, което им е казано. Мерси.

Уважаеми колеги, след неколкочасовото ми отсъствие от пленарната зала, завръщайки се установявам, че тук нищо не се е променило. (Реплики и възгласи по текстовете на закона, управляващите продължават да мълчат и се изявява само подгряващата група на ГЕРБ. И с какво? Аз мисля, че не е необходимо да се търсят скъпи луксозни автомобили из страната, нито даже в делегациите, съпровождащи премиера. Достатъчно е да се разходите до паркинга на Народното събрание, за да видите какъв е автопаркът там. И според мен, ако подгряващата група и ако ГЕРБ бяха искрени, че наистина искат да въдворят справедливост, трябваше в Заключителните разпоредби да има допълнителен списък на лица, които би следвало да преминат на проверка по този закон и ако се установи несъответствие в тяхното имущество – да се приложат процедурите. Както Ви предложих и тази сутрин, този списък да започне с президента, премиера,

Заливането на комисията по отнемане на имуществото с неограничен брой преписки не в предвидени срокове означава само едно – че комисията като изведнъж бъде залята със стотици хиляди преписки, ще действа избирателно. Тоест ще започне проверка срещу тези лица, по отношение на които тя има политическа поръчка – да го кажа по-просто и по-кратко. Ако органите, които са изброени в § 6 имаха ангажимент да пратят в комисията и по този начин да я сезират за лицата, които са привлечени като обвиняеми по каталога от престъпления в определен срок, това щеше да означава, че наистина ще има някакъв ред при постъпването на тези сигнали, които са поводи за образуване на преписки и че няма да се проявява субективизъм. (Председателят

хилядите сигнали в комисията и някакъв ред, по който те ще бъдат разглеждани – да, тогава нашите обвинения в субективизъм щяха да бъдат неоснователни. Но сега Вие първо, оставяте на органите, които могат да сезират комисията в какъв срок и с кого да започнат нейното сезиране и, второ – давате възможност на тази комисия да направи преценка с кого да започне своята проверка. Между другото ако се върнете към предишни параграфи,

ще се прилагат разпоредбите на стария закон и по отношение на кои лица ще се прилагат разпоредбите на новия закон. Също така много любопитно е и защо е отхвърлено предложението на вносителя за възможност за промяна на обезпечителните мерки, които са наложени в досегашни производства, в досегашната комисия в съответствие с новите изисквания. Сигурно и тук, ако се поровите, също ще стигнете до някои любопитни факти. Това, което искам да Ви кажа и което много ясно се вижда в този параграф е, че Вашите намерения са да напишете закона по начин, по който да дава пълна свобода на партийнополитическия орган каквато е комисията за отнемане на имущества, да действа в изпълнение на политически поръчки по определен списък, при определен ред,

Проблемното е, че ако клиенти на комисията могат да са половин милион българи, комисията, която няма достатъчен капацитет, ще прилага този закон избирателно – спрямо когото тя прецени. Познайте кой ще възлага поръчките – тези, които я назначават. Тези, които я назначават, включително парламентарното мнозинство. Ето това е обяснението. Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, госпожо министър! Госпожо Манолова, искам да Ви кажа, че преди да се върнете в залата, никога не съм предполагал, че някоя жена може да ми липсва толкова много. Честно Ви казвам! Липсваше ми говоренето, с което постоянно се опитвате да насаждате в залата – политически натиск, рекет, мнозинство, клиенти... Имам чувството, че съм на някакъв пазар, сериозно Ви казвам.

да вкара ред в тази страна по отношение на 15-годишния преход и по всичко, което се случваше по време на Вашето правителство и по време на всички правителства, но не по политическа принадлежност, а по отношение на закононарушения. Затова много Ви моля, престанете да говорите за политически натиск, рекет и тем подобни истории. Гледайте да се придържате към текста от закона! Благодаря. Заповядайте, госпожо Манолова. Уважаеми господин Андонов, твърденията, които чухте току-що, са логическо следствие от дебатите по всеки един от текстовете на този закон. Не искам да ги повтарям, очевидно Вие сте ги слушали много пъти в течение на няколко дни, но не сте ги чули или просто не желаете да ги осмислите. Защо казвам, че този орган е партийно-политически? Защото го назначава на 100% Политическа партия ГЕРБ. ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ, Ако Вие искахте да ме опровергаете, когато обсъждахме текста как се формира съставът на комисията, щяхте да дадете възможност поне един от членовете на тази комисия да бъде избран от парламентарна група, различна от тази на ГЕРБ, поне един да бъде избран от опозицията. Не че ще може да влияе на вземането на решението, но за да имаме поглед за това как работи тази комисия. МАНОЛОВА: Ако наистина искахте да преследвате престъпниците, истинските престъпници с този закон, щяхте да ме чуете, когато възразявах срещу това, граждани да могат правят доноси за други граждани и това да бъде основание за започване на производство по този закон. Съгласете се, че по отношение на един престъпник не доносът на друг гражданин е основание, за да започне производство. Ако наистина бяхте искрени, че искате да се занимавате с корупцията на високи етажи, щяхте да подложите на проверка лицата, които боравят с публични пари.

по донос на други граждани. И понеже този брой е неограничен, затова комисията ще подхожда избирателно, защото тя не може да провери едновременно всички. Ето това е бавното и подробно обяснение на основната теза, която защитаваме по закона – че не е насочен срещу престъпниците, че ще се прилага от партийно-политически орган, че този орган ще бъде напълно безконтролен и напълно безотговорен, както между другото ще стане ясно и от един от следващите текстове. Ето за това става дума. Между другото днес един от депутатите от мнозинството ми каза, че единствената полза от неколкодневния дебат и от повтарянето по всеки текст, е, че голяма част от депутатите най-накрая са прочели закона,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

има прочетени присъди, оказва се, че те няма да бъдат обект на комисията. Така излиза според този параграф. Органите, които са образували тези производства, органите, които са чели присъдите по тези производства, няма да уведомят комисията за тях.

контрабанда, организирана престъпност и така нататък. Защо решавате да отпадне „органите да сезират комисията”? Ще Ви кажа защо: защото това не е философията на закона. Вие в момента освобождавате комисията от престъпленията. Освобождавате комисията в нейния ресор да не влязат престъпленията, извършени до момента и които към момента са обект на разследване.

Затова и досега казвах, че Вие, нападайки българския капитал, нападайки българския бизнес, Вие освобождавате терена, така че да се нарушат националните интереси.

Благодаря Ви, господин председател. Госпожо министър, колеги! Дебатът по този текст е илюстрация за странния начин, по който ГЕРБ води дебата по закона. Значи, от една страна, ние имаме текст, внесен от вносителите от ГЕРБ. Един месец след това комисията, ръководена и доминирана от ГЕРБ, отменя текстовете. Предлага да се отменят и ние четирима народни представители питаме: защо?! да стане и да каже защо отменяте тези срокове. Вместо това става господин Андонов и се оплаква от острия език на госпожа Мая Манолова с голите декларации, че този закон и тази комисия ще се справят с проблемите на държавата. Не ни трябват такива голи декларации, защото ние познаваме закона. Защото като падне този текст, няма гаранции, че комисията и нейните структури ще се занимават приоритетно с престъпниците. Създадоха се четири основания за отваряне на процедура по проверка. Първото основание са определен вид престъпления, второто основание са административни актове с облага 150 хил. лв., третото основание е сигнал от длъжностно лице и четвъртото основание е донос от доблестен гражданин. Поне направете така, че от тези четири основания приоритетните по време да бъдат престъпниците, срещу които има прокурорски акт. Този текст е насочен точно към това, че в 6-месечен срок тази процедура ще бъде задвижена, а няма да започнете с третото и четвъртото основание. Не се сърдете, че езикът е остър. Вие Вие давате основания за такова говорене. Нека да стане някой от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и да каже: „Аз по време на заседанието устно предложих този текст да отпадне.”

До влизането на този закон в сила, който в момента гласуваме, ще действа старият. По него също има каталог с престъпления, по който се уведомява комисията, за да може да започне производство. В този каталог, който ние в момента предлагаме, има допълнени текстове – в сравнение със стария има повече текстове. Какво се случва? Прокуратурата по сега действащия закон си изпраща уведомленията, тези които са образувани по стария ред се продължават и се довършват по стария закон, а когато влезе в сила новия закон, там ще започнат да се получават уведомленията по новия каталог. Благодаря. Втора реплика – Георги Андонов.

госпожа Манолова е в залата, или че е много активна. Моят проблем е фактът, че Вие не можете да разберете самия закон и го четете като дявола евангелието. Това е! Защото четири дни се наслушахме на какви ли не тълкувания

Трета реплика? Няма. Дуплика? Няма да ползвате. Други народни представители? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо, поставям на гласуване предложението на народния представител Юлиана Колева, което не се подкрепя от комисията. (Реплика от народния Оттеглено ли е? Не беше отбелязано, аз не водех в момента. Отменете това гласуване. Поставям на гласуване предложението на народния представител Тодор Великов, което не се подкрепя от комисията.

Сега ще гласуваме предложението на комисията, първо, пред предложението на господин Миков, защото предложението на комисията е за отпадане а предложението на господин Миков е за запазване на текста на вносителя. Винаги се гласува първо предложение за отпадане, дори и да нямаше такова предложение от страна на комисията. Затова поставям на гласуване предложението на комисията за отпадането на § 6 по вносител. (Реплика от народния

Предложение от народния представител Христо Бисеров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 7: „§ 7. В шестмесечен срок от влизането в сила на закона, Националната агенция за приходите предава на Междуведомствения съвет за управление на отнето в полза на държавата имущество преписките за непродаденото към датата на влизане в сила на закона имущество, което е отнето в полза на държавата по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, за вземане на решение по този закон.”

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията § 7 да бъде отхвърлен, тъй като той е отразен на друго място в доклада на законопроекта. Гласували 111 народни

правят следните допълнения: Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите и на длъжностните лица по Закона за отнемане на незаконно придобито имущество, извършени при или по повод изпълнение на правомощията или службата им.” Комисията не подкрепя предложението.

Уважаеми колеги, от свое име и от името на колегите си оттеглям предложението за създаване на нов § 8а. Поддържам обаче предложението си в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди да се създаде изричен текст, който да гарантира обезщетение от страна на държавата за вреди, причинени при действието на този закон. Смятам, че това е изключително наложително. Смятам, че текстът, който е въведен в тялото на този закон, не е достатъчен, защото трябва да се предвиди и в самия Закон за отговорността на държавата хипотеза, в която държавата да носи отговорност при вреди, настъпили в резултат на действието на този закон.

е записано първоначално „държавата и общините отговарят за вредите”. Действително смятам, че държавата трябва да отговаря за вредите, така че текстът да бъде: „държавата отговаря” и по-нататък текстът следва, който сме предложили. Общините нямат нищо общо с действието на този закон, така че те не трябва да бъдат натоварени със съответна отговорност. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви. Има ли реплики към изказването на госпожа Колева? Не виждам такива. Госпожо Манолова, имате думата за изказване. Уважаеми колеги, това наистина е един от най-важните текстове, които ще осигурят на граждани, чиито интереси са сериозно накърнени и са претърпели сериозни вреди, възможност да бъдат обезщетени заради неоснователните действия срещу тях. Господин Андонов си говори по джиесема, както правеше през по-голямата част от времето тези няколко дни, но за него ще обясня защо се налага по няколко пъти да се повтаря едно и също. Защото намерението на парламентарното мнозинство, продиктувано под ръководството на Вътрешната комисия, е да не приеме този текст. Ако този текст не бъде приет, никой гражданин, който е бил неоснователно проверен, неоснователно запориран, неоснователно тлачен по гражданските съдилища в течение на 3, 5, 7 и повече години, не може да потърси обезщетение за това, че бизнесът му е разсипан, че репутацията му съсипана, че животът му е променен. Защото текстът, който днес се прие – че гражданите могат да потърсят от държавата обезщетение за вреди, причинени от нейни органи, на практика е кръгла нула, ако не бъдат приети тези тестове. Ще Ви прочета, уважаеми господин Андонов, на Вас или по-скоро на юристите на ГЕРБ, какво предвижда действащият Закон за отговорността на държавата за вреди. Той предвижда държавата да отговаря за вреди, причинени на граждани в рамките на наказателно производство. Това производство е гражданско. Той предвижда те да бъдат обезщетявани за незаконосъобразни действия на длъжностни лица, но не и за незаконосъобразни проверки. Ако не бъде записано изрично това, което предлага госпожа Юлиана Колева, а именно, че ще бъдат обезщетявани и вреди, причинени от дейността на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, този текст ще остане един празен текст, който ще узакони абсолютната безотговорност в действията на членовете на тази комисия. Защото те, забележете, са единствените длъжностни лица в държавата, които не отговарят, включително за непредпазливи престъпления, които не отговарят за престъпления от частен характер. Сега, ако гражданинът няма да може да реализира отговорността на държавата за техни неоснователни действия, от които са претърпели вреди, това наистина ще докаже нашето твърдение, че става дума за един абсолютно безконтролен и всевластен И сега аз очаквам някой от юристите на ГЕРБ, които ще гласуват „против” това предложение, да станат и да заявят своята позиция защо няма да включат изрично като основание за понасяне на отговорност на държавата за вреди на граждани – вредите от съдебни актове по Закона за отнемане на незаконно придобито имущество? Защо основание за реализиране на отговорността на държавата няма да бъдат вредите, причинени на граждани и на юридически лица от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на органите и на длъжностните лица, които имат ангажименти по този закон, който приемаме? Уважаеми колеги, ако не приемете тези текстове, ще превърнете комисията по отнемане на незаконно имущество, наистина в един абсолютно безконтролен и вездесъщ орган.

АНАСТАС АНАСТАСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По принцип и абсолютно съм зад предложението на госпожа Колева. Ако в някаква степен това нещо ще успокои госпожа Манолова и нейните колеги, предлагам да го подкрепим. Ще ви кажа простата причина защо е така. на правосъдието се изготвя изцяло нов Закон за отговорността на държавата за причинени вреди. Тъй като този закон ще влезе в сила след три месеца де факто, през това време предполагам, че ще бъдат направени съответните прецизирани текстове в закона, но нека го има, нека има тази гаранция за гражданите на България. Има и много други комисии, които също постановяват много сериозни актове, от които също има много сериозни последици за българските граждани. Това няма да е еднократно решение само за тази комисия, а трябва да е едно

кажа на господин Анастасов, че причината за подкрепа не е в това, че се готви закон. Причината е, че когато има репресия, отсреща трябва да има гаранция за възможност за защита, включително и за обезщетение.

юзди, да има някаква спирачка, да има усещане, че нейните действия няма да бъдат абсолютно безконтролни. След като я оставихме да няма контрол даже от парламента, в действията си тя трябва да се води от мисълта, че гражданите, които подлага на неоснователни проверки, ще могат да търсят вреди от нейните действия. Тъй като този закон е изключително репресивен, трябва да има някаква, макар минимална утеха за гражданите, че след като са разсипани като бизнес и съсипани като репутация, има някакъв ред, по който да потърсят възмездие от българската държава.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми народни представители, много добър тон на работа се възцари тук – има съгласие. Аз се радвам

Давам 15 минути почивка. Има право да поиска господин Миков. Продължаваме в девет